Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.Uvaženi predstavnici dve izuzetno bitne državne institucije, i RATEL-a i Komisije za hartije od vrednosti, uvažene kolege narodni poslanici, ono što je posebno bitno, a na šta se osvrnulo nekoliko mojih kolega narodnih poslanika je bezbednost dece. Bezbednost dece na internetu, a imaju u vidu sve šta se dešava, i kakve situacije imamo sve što se tiče interneta i kakve sve imamo operatere koji se pojavljuju i koji su sve prisutniji, ne treba da nas iznenadi da ne postoji dovoljna kontrola interneta i svakako da određene državne institucije, prevashodno tužilaštvo i policija, što se tiče toga imaju dosta posla.Po pitanju interneta, internet ne ugrožava samo bezbednost naše dece kada su u pitanju ove video igrice, gde su često i ti razni jutjuberi i tviteraši ljudi koji se ne predstavljaju pod imenom i prezimenom, znači ne možemo da utvrdimo ni ko su ni šta su, ali zato često imamo određene pojave, moram tako da kažem, koje se pojavljuju po internetu pod imenom i prezimenom i kojima ništa nije sveto.Takvim sveto.Takvim ljudima, to su često političari iz vanparlamentarnih opozicionih stranaka, takozvani analitičari, pojedine javne javne ličnosti itd. iz raznih sfera društva, često kritikuju ono što ne bi trebalo da se kritikuje i ovom prilikom prosto moram da prokomentarišem jedan tvit gospođe Vesne Pešić, kojoj nije svet ni Stefan Nemanja, ni Sveti Sava, ni Spomenik Stefanu Nemanji, pa je tako gospođa Vesna Pešić, a ja se izvinjavam građanima Srbije što moram da pročitam ovaj sraman tvit, kaže Vesna Pešić – Spomenik Stefanu Nemanji je veoma tužna stvar koja se desila ovom narodu i to pod Vučićem. Nemanja je izvršio genocid nad bogumilima, a naša generacija je u Nemanjino ime je genocid nastavila u Srebrenici. Ratko Mladić je nastavak Nemanje. Ovo je korak nazad Srbije u srednji vek.To vam je, dragi građani Srbije, Vesna Pešić, to je predstavnik lažne elite u Srbiji. Ovaj „tviter“ najbolje pokazuje da i dalje postoje u Srbiji oni ljudi koji su, nažalost i profesori i prisutni u politici kojima nije svet ni Stefan ne govorim ovde o SNS, ne govorim o predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je otvorio ovaj divan spomenik, gde većina nas sinoć je bila prisutna, nego govorim o tome da mi sada po internetu, po tviterima i verujem da će ovaj „tviter“ preneti većina i elektronskih i štampanih medija koja je pod kontrolom opozicije Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, dakle, oni vređaju i naš narod, vređaju našu istoriju, vređaju nastanak srpske države. Dakle, da li smo svesni toga da lažna elita u Srbiji, kojoj pripadaju i Vesna Pešić, i Đilas, i Vuk Jeremić, i Boško Obradović i Dragan Šolak i njihovi saborci vređaju sve.Dakle, nije više meta samo Aleksandar Vučić i SNS, sada su meta sada su meta i Nemanjići. Ne napada se samo porodica Vučić, napadaju se i Nemanjići. Njima je sada meta i Sveti Sava, jer je ova vlast, predvođena Aleksandrom Vučićem, uradila i završila Hram Sv. Save. Napadaju Stefana Nemanju. Zašto? Zato što je Aleksandar Vučić otvorio i Savski trg i otkrio spomenik Stefanu Nemanji, oni napadaju sve. Oni napadaju sve, njihova mržnja je sve veća i veća.Napadaju i predsednike opština koji su do juče kritikovali današnju vlast, ali ako se Aleksandar Vučić pojavi u društvu predsednika opštine, otvori nešto što je lepo, kao što je gondola na Zlatiboru, o čemu je moj kolega govorio, odmah krenu da napadaju sve. Počeli su da napadaju ne samo žive koji se rukuju sa Aleksandrom Vučićem, nego napadaju i najznačajnije ličnosti u istoriji srpskog naroda.Prema tome, ja znam da vama koji ste i u RATEL-u i u REM-u i svim institucijama koje su na neki način i nadležni za kontrolu svega onoga što vidimo u elektronskim medijima i što se tiče elektronske komunikacije nije lako, ali s druge strane, pored ovih sramnih napada opozicije imamo jedno i licemerje opozicije, samo ću vas podsetiti da je, čini mi se, RATEL u RTS-u prošle ili pretprošle godine 13 opozicionih stranaka od kojih nijedna nije, ja mislim, prešla cenzus, dakle, govorimo koliko oni ukupno vrede, da nisu uspeli da pređu ni cenzus od 3%, oni su se žalili vama RATEL-u i RTS-u da nisu dovoljno zastupljeni na medijskom javnom servisu.Pa, ovde smo danas govorili o jednoj emisiji „Reč na reč“, govorili smo o drugim emisijama. Pa, oni su toliko prisutni na RTS-u,

Dakle, nemaju 1%, 2%, 3% podrške, zauzimaju često oni sami više od 50% medijskog prostora u elektronskim medijima. I to im nije dovoljno i onda i to iskoriste i da napadnu vas.Da ne govorim o tome šta je radio SBB. Samo ću vas podsetiti da je pretprošle godine da su Beogradske elektrane podigle krivičnu prijavu protiv SBB-a, jer je utvrđeno da je SBB nezakonito postavio 59km kablova i nije platio ni dinara za to Beogradu, a što se tiče tržišne vrednosti, tako je SBB napravio štetu Gradu Beogradu i Beogradskim elektranama u vrednosti između 3,5 i 5 miliona evra. Samo jednom preduzeću SBB, Dragana Šolaka, Dragana Đilasa i njihovih partnera.Prema tome, danas smo, nažalost, svedoci takve jedne situacije i u medijima, prvenstveno elektronskim, pa i u štampanim, da pojedinim opozicionarima lažnoj eliti Srbije, lažnoj eliti Beograda ništa nije sveto, nije sveto ni ono što je započeo Stefan Nemanja koji je utemeljivač srpske moderne države, koji je dosta toga dao za naš narod i što su nastavili kasnije i njegovi naslednici Stefan Prvovenčani itd, da ne nabrajam i što smo svedoci da i danas imamo situaciju i danas imamo sreću da smo nastavili putem i Stefana Nemanje i putem Stefana Prvovenčanog i putem Svetog Save, a tim putem koji su utemeljili Nemanjići, Srbija danas nastavlja predvođena i Vladom Srbije, SNS sa koalicionim partnerima i pre svega predvođena našim predsednikom Aleksandrom Vučićem koji Srbiju vodi u

Hvala.Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici institucija, uvažene koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, ja ću se potruditi da budem što sažetiji, da budem što konkretniji jer je ostalo još nekoliko govornika koji će diskutovati, pa ću zajedno negde sublimirati sve ono o čemu su prethodni govornici pričali, a to je da vi predstavljate jako bitne dve institucije kako se to najčešće ovde govori, ali često vaše nadležnosti nisu u okviru onoga što nas najviše ovde zanima, nešto o čemu najviše ovde govorimo i diskutujemo, ali morate da shvatite i nas i našu poziciju.Dakle, mi ovde sedimo zato što su građani Srbije glasali za različite liste, konkretno u mom primeru za listu SNS koja se koja se zvala Aleksandar Vučić – Za našu decu i mi ovde predstavljamo građane koji su glasali za nas.Isto tako predstavljamo i one građane koji nisu glasali ili nisu učestvovali na ovim izborima ili su glasali za neke opcije koje nisu prešle cenzus. I kada vam postavljamo ova pitanja koja se odnose na neke konkretne stvari, tiču se pre svega građana Srbije koji su zabrinuti ili su radoznali da saznaju nešto konkretnije.Vi svi predstavljate ovde institucije i vaša stručnost se samim tim ne dovodi u pitanje čim sedite na tim pozicijama na kojima sedite i predstavljate to što predstavljate, ali morate da shvatite jednu stvar, da kada pričamo o RATEL-u kao telu, građani koji gledaju ovaj prenos, možda i neki od poslanika ne znaju šta je to sve u vašim okvirima i šta vi to predstavljate i gde možete da pomognete i gde ne možete da pomognete.Činjenica pomognete.Činjenica da se vi bavite internetom i kako ste malopre rekli, trudi se da do svake tačke u našoj zemlji dođe internet, ne znači da građanin svaki u našoj zemlji zna da li vi možete da utičete na neki taj sadržaj na internetu ili ne.Vi ne.Vi ste više puta u svom izlaganju i odgovorima gospodine Kovačeviću prokomentarisali da to ne možete i da je vaš cilj da samo taj internet faktički dostavite do potrošača, ali morate da znate jednu stvar. Vi, ako gledamo to najgrublje, imate negde i tu početnu odgovornost, jer vi omogućavate taj internet svakom u našoj zemlji, ako to tako posmatramo.Onda moramo da svi zajedno i kao društvo i ako želite to da definišemo i kao parlament i kao Vlada, svi zajedno da radimo na tome i da edukacija što se tiče korišćenja interneta bude još bolja, da bezbednost dece i najmlađih bude na još većem nivou.U prethodnom periodu MUP je imao akciju koju je sprovodio sa različitim institucijama. Ticalo se bezbednosti korišćenja interneta. Kakva je situacija, složićemo se da je bolja, ali nažalost više puta pomenut ovaj primer pokazuje nam da negde možda i roditelji nisu svesni opasnosti koja se nalazi na internetu. Nemojte da smatrate ovo sada kao kritiku da vas mi ovde optužujemo da ste direktno odgovorni za to, ne, ovo smatrajte kao poziv da svi zajedno kao institucije nešto učinimo kako nam se ne bi dešavale ovako katastrofalne stvari kao što se desilo sa ovim detetom pre neki dan, da je zbog nekog „tik-tok“ čelendža ili kako se to već zove, izazova, napravilo nešto katastrofalno.Ono što želim da kažem jeste i činjenica da ste u svojoj diskusiji izneli mnogo dobrih korisnih stvari i tu se vidi kakav je napredak. Zaista, o tome možemo pričati jako dugo i to su stvari koje su svima na ponos. Danas ovde pričamo, mislim da je neko od prethodnih govornika pomenuo to, tiče se povezane škole, čuvenog projekta koji samo oslikava koliko je Srbija napredovala u prethodnom periodu gde mi danas diskutujemo o tome i tim zakonom je predviđeno da se zameni 50.000 računara, da se nabavi 48.000 lap-topova, kako bi ono dete na Savskom vencu, u Starom Gradu, Voždovcu imalo iste uslove kao i neko dete u najzabačenijem selu oko Vladičinog Hana, Pirota ili bilo gde.To je pokazatelj koliko Srbija napreduje u svakom pogledu i smislu i koliko smo došli sada u situaciju da od Beograda gde smo imali škole koje nisu imale VC već su koristili poljski VC u 21. veku verovali ili ne, smo došli u poziciju da diskutujemo o tome da ćemo moći da sprovodimo i onlajn nastavu, da će svako dete u Srbiji imati tu mogućnost. Vaš posao se dobro pokazao i u ovoj kriznoj situaciji kovid perioda kada ste se jako brzo organizovali uz pomoć cele države, Vlade Republike Srbije da se što pre i što lakše organizuje ta onlajn nastava. Tu je najveći izazov bio što se tiče internet konekcije, dostupnosti interneta. Znam da je to bio veoma veliki izazov za sve nas jer niko nije mogao da predvidi situaciju u kojoj smo se našli.Zato, našli.Zato, u tom smeru moramo da nastavimo i u budućem periodu i uveren sam da ćemo oko toga imati punu saglasnost jer je svima nama u interesu da i naša deca i generacije koje dolaze žive u još lepšem i još boljem, uređenijem i društvu i još lepšoj i još boljoj Srbiji.Ovo što su moje kolege pominjale tiče se korišćenja interneta. Svedoci ste i sami da je maksimalna zloupotreba interneta u političke svrhe. Opet ćete reći da vi tu ne možete da utičete, ali do je de fakto činjenica da imate razne društvene mreže. Evo pominjan je taj „tviter“, na kome neki na kome neki ljudi iza sakrivenih naloga su u stanju da sve najgore stvari izreknu, da pozovu na bilo čije ubistvo sa kime se ne slažu, najčešće je na meti predsednik Aleksandar Vučić i njegova porodica, ali da iza toga i nakon toga ne stoje nikakve posledice i konsekvence se ne dešavaju.Mislim da u narednom periodu, opet je ovo sugestija i nešto što je iz prve ruke od građana došlo, na toj svesti funkcionisanje i korišćenje interneta moramo svi zajedno da radimo. radimo. Želim da shvatite kao najdobronamerniju sugestiju. Razumem ja i vaše nadležnosti, razumem ja sve, ali negde u tom lancu neko ko isporučuje taj internet koji je najodgovorniji, ja sam se uhvatio samo interneta jer je to nešto što je budućnost, što je sadašnjost, ali neka budućnost bliska, jako je bitno za generacije koje dolaze. Svi znate, verujem da imate i decu ili unuke, oni već od šeste godine su osposobljeni za sve računarske operacije. Moramo voditi računa o njima u najranijim danima.Neću danima.Neću se vraćati na priču o RTS. Mislim da ste to dobro objasnili. Ovo u vezi sa 5G mrežom. Verujte, mislim da ste tu mogli bolje da odreagujete, ako ništa drugo u narednom periodu, zamolio bih vas samo što se tiče objašnjavanja i edukacije ljudi, samo da objasnite da nije to što neki propali političari, opozicioni političari danas pokušavaju da pridobiju jeftine političke poene na taj način što prete tom 5G mrežom ljudima u Srbiji. Kažu – eto to Vlada Aleksandra Vučića na taj način hoće da vas otruje. otruje. To je samo neka najdobronamernija sugestija. Znate i sami da postoji dobar deo ljudi u našoj zemlji kome je to nepoznanica, pa i meni je u nekom delu bila, ali računam da ćete imati osećaj i za to.Što se tiče Komisije za hartije od vrednosti mislim da ste bili jako temeljni u svom izlaganju. Drago mi je što ste na taj način pristupili, drago mi je što ste u svom izlaganju pokazali da situacija u našoj zemlji je više nego dobra. Vaše odgovore sam pomno pratio, kao i odgovore gospodina Kovačevića. Nigde nisam došao u situaciju da primetim da imamo neki problem, da se na nešto žalimo, što je u situaciji kada se ceo svet suočava sa korona krizom, kada u nekim zemljama koje su mnogo jače od nas ekonomski, koje nisu imale probleme kakve smo mi imali u prošlosti, odnosno do 2012. godine kada nas je grupa političara okupljen u režim DS, a predvođen Draganom Đilasom doveo u poziciju na rub prošlosti, mi danas ne otpuštamo ljude, naše Hartije od vrednosti sada imaju totalno nekakav drugi oblik. Današnja situacija je nemerljivo bolja u odnosu na prethodni period, do neke 2012. godine.Pomenuli ste jednu jako bitnu stvar – digitalna imovina, kripto valute. Isto je to nepoznanica jako velika u našem društvu. Vi ste pomenuli da ćete inicirati još neke zakone koji će to bliže definisati i pomoći.U prethodnom izlaganju, kada je ministar Siniša Mali bio ovde, ja sam insistirao na tome da taj deo dovedemo do savršenstva. Zašto? Vi sami znate da postoje razne valute, bitkoin, eterium, da ne nabrajamo. Tu se otvara mogućnost za bilo kakve zloupotrebe tih valuta, sami znate na koji način, ali šta ćemo raditi u situaciji kada na primer jedan političar u našoj zemlji ima 619 miliona evra prihoda, bitkoin danas vredi negde oko 30 hiljada dolara, vredeo je pre neku nedelju 50 hiljada dolara, šta ćemo raditi onda kada njegova vrednost padne na sedam hiljada dolara, koliko bitkoina taj političar može da kupi i da li ćemo ovim zakonom definisati da ćemo kontrolisati funkcionisanje transfere novca, kupovinu i šta sve može da se radi sa tim bitkoinom?Dakle, da prevedemo za obične građane koji gledaju ovaj prenos, kojima ovo možda nije ni jasno, da se postavimo iz ugla običnog čoveka koji ne vlada ovim, defakto to znači da neko može na brzinu da se obogati smanjenjem prvo bitkoina, pa onda rastom njegove cene, prodajom i da na taj način bude u ogromnoj prednosti za razne mahinacije i razne vrste trgovina.Vidim da klimate glavom, slažete se, znate o čemu govorim.Ovo vam sve pričam iz prostog razloga što ljudi koji danas po svaku cenu žele da se vrate na vlast ne žale više ni jednog jedinog dinara u toj prljavoj kampanji. Ovo sve postavljam kao pitanje na vreme ne bi li se svi mi u ovoj zemlji osećali još bezbednije i još sigurnije, jer sami znate zašto se sve već zloupotrebljavao taj bitkoin u okruženju, a bogami i u svetu.Drago mi je što ste izneli podatke, sa time završavam kako bi ostavio vremena i gospodinu Atlagiću da i on diskutuje, drago mi je što je sveukupan utisak, sa koje god strane dolazio, da je Srbija danas drugačija zemlja, bolja, lepša, efektivnija za strane investicije, privlačenja. To govori podatak da smo u ovoj godini pored sve krize imali više od 2,3 milijarde direktnih stranih investicija. To samo pokazuje da smo na dobrom putu. To je politika koju sprovodi, na kojoj insistira predsednik Aleksandar Vučić, a koju i dalje sprovodi i prati Vlada Srbije, ali i parlament.Nadam se da ćemo u narednom periodu imati prilike da još na ovaj način konstruktivno diskutujemo, da se ovako razumemo, jer sve ovo što mi radimo sa ove strane, ako ćemo to tako gledati, kao narodni poslanici, i sve što vi radite kao predstavnici institucija jeste samo

da kažem, hvala vam na tome što ste me podsetili na ovu pandemiju i delovanje operatera. Moram da kažem da su stvarno operateri i elektronske komunikacije poštanskih usluga uradili fantastičan posao na na obezbeđenju i onlajn nastave i onlajn narudžbine i isporuke tih narudžbina kući, što je stvarno jedan izuzetan rast saobraćaja koji su oni ostvarili. Siguran sam da smo i mi bar malo tome doprineli kroz kroz regulisanje njihovog okvira, njihovog delovanja.Što se tiče ovog drugog dela oko prevencije. Mi stojimo na raspolaganju sa svim svojim kapacitetima da se uključimo u bilo koju aktivnost u vezi prevencije, kao i na sve aktivnosti oko davanja davanja informacija građanima oko 5G, šta je to, kako funkcioniše da bi sprečili praktično zloupotrebe informativnog sistema i distribuciju lažnih informacija. Zahvaljujem.Za reč se javio Marko Janković.Izvolite. je upravo ono što ste vi rekli u jednom trenutku, da ste danas čuli samo pozitivne stvari itd. Dakle, ja ne mogu da kažem da je sve sa čime se mi suočavamo u našem svakodnevnom radu samo pozitivno i samo dobro, naprotiv. Ali, iskreno, moje kolege iz institucije i ja ne shvatamo naš posao kao nešto gde treba da dođemo i žalimo se i tugujemo nad nekom situacijom u kojoj se trenutno nalazimo. Naprotiv, mi naš posao gledamo kao posao gde treba da predlažemo konkretna rešenja i da nalazimo način kako da te situacije u kojima smo se našli, najčešće ne našom krivicom i najčešće zbog nekih drugih okolnosti, rešavamo i kako da u narednom periodu ne dolazimo u slične situacije.Pomenuli ste i ovu digitalnu imovinu, koja je jedna, pod znacima navoda, vruća tema, ne samo kod nas, nego u čitavom svetu. Dakle, ono što je svakako jedan od razloga za donošenje zakona jeste da onemogućimo pojedincima da na ovaj način funkcionišu i da rade sa digitalnom imovinom. Svi smo svesni da svaka inovacija sa sobom nosi pozitivne i negativne strane, odnosno dobre nemogućnosti i one loše. Na nama je da te negativne mogućnosti sprečimo. Suštinski, mi smo se tu dosta oslonili na neka prethodna iskustva, koristili smo iskustva PT-AML, direktive EU koja se bavi sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.Dakle, naš zadatak je da u domenu digitalne imovine, u onom domenu koji je zakonom to povereno Komisiji, sprečimo pojedince kompanije i sve one koji imaju ideju da će uspeti ovakvim štetnim delovanjem da profitiraju, zarade i iznesu novac iz ove zemlje, da ih prosto u toj nameri sprečimo. Sa druge strane, samim zakonom smo omogućili Ministarstvu finansija da oporezuje aktivnosti koje su vezane za digitalnu imovinu, dakle, ovo što ste vi sada pomenuli. Svako ko zaradi na rastu vrednosti digitalne imovine biće oporezovan ili porezom na dohodak građana, ako su fizička lica u pitanju, ili porezom na kapitalnu dobit, ako su pravna lica u pitanju. S te strane država Srbija mora prosto da naplati porez, kako bi omogućila funkcionisanje svih osnovnih usluga koje država treba da pruži svojim građanima.Prosto, kažem, ideja jednog modernog, efikasnog zakonodavnog okvira, koji smo u tom kontekstu i doneli, jeste da prosto te aktivnosti uvedemo u neke regularne tokove. Ono što je meni izuzetno drago, jeste da su i sami tržišni učesnici prepoznali vrednosti koje jedan takav moderan zakonodavni okvir donosi. ima onih koji bi voleli da nikada ne plate porez, da nikada njihove aktivnosti ne budu pod nadzorom nekog regulatora itd. Postoje situacije možda kada je to opravdano, ali je država u ovom konkretnom slučaju prepoznala i svoj interes, ali i interes svojih građana i privrednih društava, da reguliše te delatnosti.Ono što ćemo mi svakako raditi, jeste da pratimo dešavanja u realnom životu i da u kontekstu svih tih dešavanja prilagođavamo zakonski okvir onome što primetimo u praksi. Svakako da svaki zakonski okvir, naročito onaj koji se prvi put donosi, a Zakon o digitalnoj imovini nema nekog svog starijeg vršnjaka, odnosno nema nekog prethodnika u tom smislu i, iskreno, nemamo ni mnogo primera u svetu gde smo mogli možda da se ugledamo na neka tuđa iskustva, svakako će pretrpeti određene izmene u budućnosti.Sam ekosistem digitalne imovine je takav da se brzo razvija, menja, inovira itd. To je ona čuvena igra mačke i miša, dakle, tržišta i regulatora, gde je naš posao kao regulatora da se što je brže moguće prilagođavamo promenama u realnom životu. Koliko ćemo biti uspešni u tome zavisi od naših sposobnosti i od podrške svih ostalih institucija sistema. Meni je izuzetno zadovoljstvo da mogu da kažem da za sada i mi kao regulator osećamo tu podršku i da mi je veliko zadovoljstvo da i sa vama imamo jednu izuzetno dobru i korektnu saradnju. Hvala.

Uvažena predsedavajuća, uvaženi gosti, drage koleginice i kolege narodni poslanici, da krenem sa pohvalama izveštaju RATEL-a, koji je zaista obiman i vidi se da su iz godine u godinu izveštaji Regulatorne agencije sve obimniji, odnosno sadržajniji. Pogledao sam izveštaj za 2012. godinu, on je bio na svega 15 stranica. Vidim da su izveštaji za 2018. i 2019. godinu na negde 70 - 80 stranica i zaista su detaljni, tako da iz izveštaja svako može da se dobro upozna sa radom i aktivnostima vaše agencije.Ono što bih još primetio jeste da je RATEL uspeo da sebe približi korisnicima, odnosno građanima, kroz različite usluge i da prosto svakom čoveku, svakom korisniku usluga mobilne telefonije ili nekih drugih usluga RATEL bude bliži. Nisam bio na početku, pa ne znam da li je neko govorio o aplikacijama koje korisnici mogu da skinu sa google play store ili apple prodavnice i da jednostavno u svakom trenutku provere brzinu interneta dolaznog i odlaznog i odlaznog i da izmere kvalitet usluge, da prosto vide da li ono što operator njima nudi u ugovoru i terifira i naplaćuje je i ono što oni zaista dobijaju kada koriste tu uslugu. To se odnosi kako na bežični, tako i na internet koji je kablovski.Osim te aplikacije, zanimljiv je i benčmarking, odnosno to uporedno merenje kvaliteta servisa sva tri mobilna operatera, koji svakom potencijalnom korisniku mobilne telefonije daje mogućnost da uvidom u te podatke i kvalitet pojedinih usluga i servisa u odnosu na lokaciju na kojoj se on najčešće nalazi, opredeli koju će vrstu mobilnog operatera da izabere. To je zaista,

Kada tu dodamo i ono što su inženjeri prešli pešaka, odnosno noseći uređaje u rancu na leđima, onda je to jedan zaista impozantan posao, ali je sve to rezultiralo nečim što građani, odnosno krajnji korisnici usluga mobilne telefonije mogu da vide i da na kraju iskoriste.Takođe, jako je korisno to što RATEL iz godine u godinu povećava broj stanica, kontrolno mernih stanica za merenje jačine elektromagnetnog polja u određenom opsegu frekvencija i ukupno merenje kumulativno jačine elektromagnetnog polja, jer znamo da postoje određena razmišljanja, možda ne baš biološki i medicinski potpuno dokazana, ima suprotnih mišljenja, da jačina elektromagnetnog polja, odnosno nejonizujuća zračenja mogu da štetno utiču na zdravlje.Vidim da se broj tih mernokontrolnih tačaka povećava, a da ih je u ovom trenutku negde preko 70, 75 na 35 lokacija, odnosno 35 gradova, blizu objekata koji su sa te strane osetljivi, bolnice, škole, obdaništa. Znači, tamo gde se ljudi, odnosno deca, najmlađi dugo zadržavaju i da su rezultati svih tih merenja u okvirima onoga što je propisano. Znači, ono što se dobije kao rezultat merenja poredi se sa onim što se nalazi u propisu, odnosno pravilniku i vidi se da li na određenoj lokaciji elektromagnetno polje prelazi graničnu vrednost ili ne. Kako smo čuli, za sada je sve u redu, jačina elektromagnetnog polja na svim merenim mestima je u dozvoljenim granicama. Mislim da se tu radi o neprekidnom dvadesetčetvoročasovnom monitoringu. monitoringu. Mislim da ste to vi i rekli u odgovoru na pitanje jednog poslanika.Ono što je jako zanimljivo i što možda predstavlja centralni deo vašeg posla, to je monitoring nad radiofrekvencijskim spektrom u zemlji. Naravno da oni koji to legalno koriste uz dozvolu, treba da koriste u skladu sa dozvolom i propisima, a da oni koji nelegalno koriste budu sankcionisani.Dobro je, mi imamo dva centra, jedan je u Beogradu, drugi je u Nišu, i negde oko 16 tih merno-kontrolnih stanica koje, da kažem, su daljinski upravljane i pomažu radu centara.Sa aspekta bezbednosti, i nacionalne i bezbednosti vazdušnog saobraćaja itd, jako je bitno da se blagovremeno detektuje i otkrije izvor velike smetnje ili smetnje koja može da ugrozi prenos značajnih signala. Dobro je što taj broj, da kažem, kontrolno-mernih stanica nije velik, ali je značajan i treba da bude možda i veći, kako bi se merenjem u više tačaka što preciznije odredila lokacija sa koje potiče izvor smetnje koji se kasnije, naravno, mora neutralisati, jer smetnja može da bude i bezbedonosno vrlo opasna. Recimo, u vazdušnom saobraćaju da ugrozi komunikaciju aviona i kontrole i kontrole leta.Takođe, Nacionalni CERT je nešto što opet pospešuje tu komunikaciju sa građanima. Vidim da ste vi otvoreni za prijem svih bezbedonosnih pretnji, odnosno bezbedonosnih pretnji u oblasti informaciono-komunikacionih mreža i sistema, da centar objavljuje te podatke i da upozorava i građane i pravna lica da postoje određene opasnosti i prosto, jednostavno da kažem, predupređuje ih da ne nasednu. Vidim da postoje na sajtu obaveštenja o fišingu, kada neko pokuša da se predstavi kao određena banka i traži podatke od korisnika.Naravno, kolege su pominjale bezbednost dece na internetu. Video sam da se i time bavite, odnosno da imate spotove, vrlo prilagođene video-klipove prilagođene dečijem uzrastu, koji ih na neki način uče da ne nasednu različitim provokacijama u tom delu, odnosno u toj oblasti.To je što se tiče pohvala, ali pošto ja nikad samo ne hvalim, moram da ovako postavim i neka pitanja, odnosno možda iznesem neka razmišljanja koja su subjektivna, ali nisu strašna.Vidim da su 2012. godine prihodi bili negde oko milijardu i 400 miliona i da je više od polovine prihoda išlo na troškove Agencije i ostatak se uplaćuje u budžet države. Od tih 720 miliona koji su otišli na troškove, 300 i nešto miliona je tada otišlo za plate. U poređenju sa 2019. godinom, prihodi su znatno veći, preko dve milijarde dinara, 900 miliona je otišlo na troškove, znači, 200 miliona više u odnosu na davnu 2012. godinu. Raduje me činjenica da masa za plate nije povećana, iako ste broj zaposlenih morali da povećate jer je vama pridružena i Agencija za poštanske usluge, a morali ste da osnujete i Nacionalni CERT.Znači, u tom smislu nemam primedbe, ali imam jednu dilemu koja sad nije upućena vama nego više kolegama poslanicima i javnosti. Mislim da, kada su u pitanju nezavisne regulatorne agencije i nezavisna tela, oni su nezavisne u svom stručnom radu, domenu, ali to ne znači da su nezavisne u smislu da same sebi treba da određuju plate. Ja sam mišljenja da je država ta, u ovom slučaju Narodna skupština ili Ministarstvo finansija, neko ko treba da da okvir u kojem će da se kreću plate zaposlenih u nezavisnim regulatornim agencijama i telima, jer, kažem, nezavisnost se odnosi na nezavisnost u struci. To je kao autonomija univerziteta.Znate, neki pojam autonomije univerziteta zloupotrebljavaju, pa misle da je to neko ostrvo na kome mogu sad da uspostave sva svoja pravila. Ne, oni oni su autonomni u smislu pravljenja studijskih programa, nastavnih planova, slobode izbora nastavnika u zvanje itd, ali moraju da primenjuju propise i regulativu države u kojoj žive, pogotovo što država iz budžeta finansira univerzitet.Ovde se radi sada o nečem drugom. Vi zarađujete sav taj novac čiji deo uplaćujete u budžet Republike Srbije, ja to ne sporim, ali je činjenica da ga vi, a i druge regulatorne agencije zarađujete korišćenjem nacionalnog resursa, jer radio-frekvencijski spektar je nacionalno blago, imovina i resurs ove države. On nije neograničen, barem u onom delu koji se koristi za prenos signala.Prema tome, korišćenje tog resursa, odnosno prihodi ili dobit iz korišćenja tog resursa treba da pripada narodu. Prema tome, moj stav je da nezavisne agencije ne mogu da same sebi određuju zarade, zarade, bez obzira što ste se vi, video sam, negde zaustavili. Znači, pre par godina niste povećavali te zarade i najdramatičnije je bilo, mislim, na početku, da su oni na početku, negde tamo kada su osnovali RATEL, 2005. godine pa nadalje, nekako zloupotrebili tu poziciju što su nezavisna i onda su koristeći prihode koji u stvari pripadaju državi i narodu malo više davali sebi na platama. Znači, u suštini, ovo i nije kritika, više je komentar.Moram

drugog direktora, godine 2020. avgusta meseca izabran je novi direktora RATEL-a. Ja sam pokušao da na internetu nađem njegovu biografiju. Zanimljivo je da biografije nema, odnosno postoji samo par rečenica, da je završio Saobraćajni fakultet, odsek za

da je radio u RATEL-u i da je bio direktor Sektora za poštanske usluge. To sam slučajno našao u nekom skupštinskom izveštaju.Šta je glavna zamerka javnosti iz oblasti elektrotehnike, tačnije telekomunikacija, na izbor direktora RATEL-a? To je da se prvi put dešava i da se dešava presedan da se za direktora RATEL-a bira lice koje nije ekspert za elektronske komunikacije, nego za poštanski saobraćaj, a ruku na srce, u čitavoj ovoj priči elektronske komunikacije predstavljaju, još kada se doda i bezbednost podataka, 95 do 98% posla. Pošta je odavno sve dileme rešila, Poštanski savez postoji sto godina, sve konvencije su donete, svi propisi, nešto malo je tu ostalo Poštanskoj regulatornoj agenciji, zato je ona i pridodata RATEL-u. Mišljenje ljudi iz struke sa kojima ja imam komunikaciju je da je logično, kao što je direktor Univerzitetskog kliničkog centra, recimo, redovni profesor medicine, mišljenje struke je da i direktor Regulatorne agencije za telekomunikacije treba da bude iz struke elektronskih komunikacija. Jer, pazite, i u vašem izveštaju poglavlja je posvećeno elektronskim komunikacijama, a jedno poglavlje je posvećeno poštanskom saobraćaju.Eto, to je to. Neke male, kažem, kritike na kraju, ali u svakom slučaju se vidi, pošto je Agencija mlada, ona je 2005. godine da zaista postoji veliki napredak u radu, da se spektar delovanja, odnosno sektora i aktivnosti širi, da se RATEL približio građanima i da korišćenjem savremenih metoda svi ti podaci merenja do kojih RATEL dođe ili koje napravi u stvari su otvoreni podaci, nalaze se na sajtu otvorenih podataka. Ja znam da ste dobili nagradu kao agencija po tom pitanju.U pitanju je jedina zamerka, da kažem, stručne javnosti je da je RATEL dosta zatvoren, začauren i da nije otvoren za eksperte koji nisu u RATEL-u, već da RATEL nekako, otprilike kao jedna zatvorenija organizacija uvek rukovodioce bira iz sopstvenih redova. Hvala. Kovačević** Što se tiče kontrolno-mernih centara, da širimo ove godine još pet. Dakle, imaćemo još bolju pokrivenost i naravno, vrlo važan aspekt našeg delovanja je kontrola elektromagnetnog spektra.Što

Ministarstvo finansija to usvaja, i potpuno smo pod kontrolom svega onog kako su i druge državne agencije postavljene. Moram da vam kažem da nam to izaziva ozbiljan problem u očuvanju kadra, jer je tržište telekomunikacija jako razvijeno. Kod operatera su mnogo veće plate i to nam stvara problem. Bili bismo srećni da možemo da imamo veće plate za naše koje ostvarujemo na bazi davanja dozvola koje su resurs, naravno, državni, kad pogledate kako se raspodeljuju, kad pogledate koliki su naši prihodi, koliko smo uplatili u budžet, jasno je da to ide u budžet, mi pokrijemo naše troškove koje usvoji Skupština kroz naš izveštaj, i to je to.Što se tiče direktora Dragan Pejović, direktor agencije, sedi pored mene, meni je žao što on nije napravio CV malo detaljniji, ali evo, biće detaljniji.Što se tiče tog da li je on ekspert u telekomunikacijama, ili poštanskom saobraćaju, mi smo agencija za elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj. Ovo je sada u našoj zemlji prvi put da je neko iz poštanskog dela. Valjda su i poštari zaslužili da imaju nekog svog čoveka.Inače, čoveka.Inače, kad pogledamo druge agencije u Evropi videćete da je većina pravnika, jer mi se bavimo regulacijom, a nekako je to po svojoj prirodi najbliže pravima, i najviše je pravnika, a ne eksperata. Hvala. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. poslovnika? Niko.Zaključujem zajednički, jedinstveni pretres.Zahvaljujem gostima na učestvovanju u radu današnje sednice.Sada određujem pauzu do 16,00 časova, kada u skladu sa članom 205. sledi deo sednice na kojoj narodni poslanici postavljaju pitanja Hvala.